Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, tražili smo u stavu 1. da se briše reč „običnom“, zato što se kaže – skupština stambene zajednice donosi odluke običnom većinom glasova. Ne postoji obična većina glasova, kao što ne postoji ni neobična većina glasova. Nemojte da stavljamo termine koji ne postoje i ne znače ništa. Zna se šta je kvalifikovana većina, zna se šta je prosta većina, zna se šta je većina od prisutnih, odnosno većina od ukupnog broja ili tročetrvrtinska od ukupnog broja itd. Dakle, to „običnom“, to ne postoji i ne znači ništa.Druga stvar, ja predlažem da, pored ove dvotrećinske kvalifikovane većine, postoji i tročetvrtinska kada se radi o kreditnom zaduživanju. Kreditno zaduživanje stambene zgrade i stambene zajednice na kraju dovodi do toga da su svi vlasnici stanova odgovorni za vraćanje tog Time se nameće obaveza svima, pa smatram da treba da bude i veća većina koja o tome odlučuje.Mislim da bi trebali da uzmete u obzir ove predloge iz razloga što ste, kao što sam već rekao i taj amandman niste prihvatili, relativizovali sve ove odredbe time što skupština stanara može da se sastane i da kaže - mi ćemo sve ove odluke donositi kvorumskom većinom, odnosno većinom od broja prisutnih, i na taj način da derogiraju sve ove odredbe. Dakle, u ovim sledećim stavovima mi i to ispravljamo. Razmislite još jednom o ovom predlogu. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Momo Čolaković i Miroljub Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? ima narodni poslanik Marija Janjušević. Izvolite. **Marija Janjušević** Dakle, predvideli smo izmenu stava 2. tako da glasi: „O raspolaganju zajedničkim delovima zgrade i poveravanju upravljanja profesionalnom upravniku skupština stambene zgrade odlučuje većinom koju čine dve trećine ukupnog broja stanara, dok o kreditnom zaduživanju stambene zajednice skupština stambene zajednice odlučuje jednoglasno“.Pročitaću još jednu važnu izmenu koju smo predložili u stavu 6): „Vlasnik posebnog dela može da glasa i preko zastupnika, odnosno punomoćnika, a punomoćje se izdaje u pisanom obliku i čuva u zapisniku o radu skupštine. Punomoćje koje se odnosi na odlučivanje o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade mora biti overeno u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti“.I ono najvažnije: „Punomoćje o kreditnom zaduživanju mora biti overeno kod javnog beležnika, osim u slučaju ustanovljavanja hipoteke na stambenoj zgradi kada mora biti overena u formi javnobeležničkog zapisa“.S

Takođe, ne postoji zaštita socijalno ugroženih stanovnika. Shodno tome, siromašni vlasnici bi bili u riziku da izgube stan usled nemogućnosti plaćanja otplate takvih kreditnih zaduženja, a s obzirom da nema mehanizama zaštite ovakvih lica od prezaduženosti.U slučaju da budu doneta pravila u skladu sa članom 17. stav 3. ovog zakona, ta ista pravila se ne mogu primenjivati na odredbe koje se odnose na kreditno zaduživanje stambene zajednice, a to iz razloga što postoji mogućnost zloupotrebe na taj način što neuke, dakle, pravno neuke stranke, starija lica, manje obrazovana, mogu olako pristati na pravila vlasnika koja bi bila na njihovu štetu.Nadalje, glasanje pisanim ili elektronskim putem omogućava zloupotrebu u slučaju raspolaganja zajedničkim delovima zgrade i kreditnog zaduživanja stambene zajednice, te je stoga neophodno da vlasnik posebnog dela objekta bude neposredno prisutan prilikom donošenja takve odluke, odnosno preko punomoćnika čije je punomoćje overeno u skladu sa Zakonom o prometu nepokretnosti, Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa i Zakonom o hipoteci. Zapravo, podvlačimo da je kreditno zaduživanje ono što ovde unosi najveći nemir i najviše može da košta naše građane. Hvala.

Zahvaljujem.Poštovani građani Srbije, ja sam podneo amandman na član 44. stav 2, u kome se briše odredba koja se odnosi, odnosno deo stava 2. koji se odnosi na kreditno zaduživanje.Dakle, mislim da ova dvotrećinska većina koja se odnosi na jedan deo odluka koje treba da se donose ne treba da se primenjuje na kreditna zaduživanja, zbog toga što je to princip koji je, ja mislim, loš, a primenjuje se inače i na nivou Republike Srbije. Dakle, jedna većina, koja je dvotrećinska ili recimo nadpolovična, donosi odredbe koje onda obavezuju sve građane.Evo, da bi ilustrovao to, da bi građani lakše razumeli, pošto se radi o njihovim džepovima u oba slučajeva. Zamislite da imate jedno javno preduzeće, recimo „Srbijagas“, neodgovornim poslovanjem napravi nekakav gubitak, nekakav dug, a onda Republika Srbija dvotrećinskom većinom u Skupštini donese zakon ili donese odluku da se zaduži, da uzme kredit na međunarodnom finansijskom tržištu da bi pokrila taj dug. Ko onda otplaćuje taj kredit? Otplaćuju svi građani Srbije. Dakle, neodgovornim poslovanjem jednog preduzeća svi mi moramo da učestvujemo u njegovom finansiranju.U ovom slučaju, da ne bi bilo sličnih situacija, predlažem da dvotrećinska većina ne bude ona većina kojom se odlučuje o kreditnom zaduživanju, već da se za to daje druga vrsta većine, koju sam predložio u sledećem amandmanu. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja predlažem da se ne usvoji ovaj amandman, ne zato što mi je profesor univerziteta, meni poljoprivredniku okrenuo leđa. Sutra mogu da očekujem da će da odbije doručak, ručak i večeru, zato što smo mi poljoprivrednici umešani u to, možda okrene tanjiru leđa, ali bože moj. Predlažem da se ovo odbije iz prostog razloga što stanari, recimo, ako hoće da poprave lift, da stave neki moderniji, imaju prva da podignu kredit. Ukoliko bi usvojili ovaj amandman, to pravo ne bi imali. S toga, bez obzira što je ovo predložio uvaženi profesor univerziteta koji je okrenuo leđa jednom poljoprivredniku, ja predlažem da se ovaj amandman odbije. Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Prethodni govornik koji za sebe tvrdi da je poljoprivrednik, mada ne vidim da je to tako, sigurno se ne bavi poljoprivredom, jer da se bavi ne bi mogao da sedi ipak celi dan u sali ovde, iznosi tezu da ovaj amandman ne treba prihvatiti, odnosno da treba da ostane zakonsko rešenje kako je formulisano.Pazite sad, ovde je izuzetno sporno što dve trećine stanara mogu da obavežu određena lica da uzmu neki kredit. Zamislite sad situaciju, zgrada u Beogradu, u centru grada, potrebno je srediti fasadu, potrebno je uraditi izolaciju, potrebno je srediti ulaz zgrade, značajne investicije, a imamo ogroman broj takvih zgrada. Međutim, imamo osiromašene vlasnike stanova. U obrazloženju zakona, na strani 30. obrazloženja vi konstatujete da imamo slučaj da je hiper inflacija pojela celokupnu vrednost i obesmislila tada donetu stambenu politiku i da smo došli u situaciju da imamo veliki broj siromašnih vlasnika.Ja sam vas podsetio da ste tokom javne rasprave, predstavnici vašeg ministarstva, izrekli da u EU ne postoji pravo na stan. Da li vi ovim zakonom želite da nam nametnete obaveze, jer lokalna samouprava će popisivati visine koje su potrebne za investiciono održavanje zgrada? Da li želite da oduzmete jedinu tekovinu koju imaju građani Srbije, a to su upravo stanovi u sopstvenom vlasništvu? Da li želite da nam EU uradi isto ono što je uradila Grčkoj? Kada su analizirali zašto su Grci u stanju da pružaju otpor, to je zato što imaju veliki broj nekretnina u sopstvenom vlasništvu. E, pa tako i kod građana Srbije, hajde da im uzmemo te nekretnine tako što namećete da neko podigne kredit da bi neko sredio lift. Pa, nemaju svi para da isfinansiraju taj kredit i da vrate te obaveze. Vi nekome namećete kredit na koji on ne pristaje. To je apsolutno nedopustivo.

Pre nego što krenem na sam član 44, vi znate da postoje, ako ste čitali zakon, a i pravnik ste, pravilo vlasnika. U tom dokumentu, pravilo vlasnika, vlasnici mogu da se dogovore da po određenim pitanjima glasaju jednoglasno. U tom smislu, na primer, pominjanje kredita ovde može da bude regulisano na taj način. Ako nije regulisano pravilom vlasnika, mora nekako biti regulisano, pa u tom smislu postoji član 44. gde se kaže 2/3. Dakle, pravilima vlasnika, vlasnici stanova će odrediti da li hoće jednoglasno da glasaju o kreditnom zaduženju ili neće.Moram neće.Moram da priznam da ste me iznenadili pošto vidim da se pojavljuju zajednički gotovo amandmani i neki novi politički savezi između vas i recimo Dosta je bilo, zanimljivo. **Veroljub Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. Izvolite. **Sonja Pavlović** Kakve veze imaju stambeni krediti sa političkim savezima, to sad stvarno nisam uspela da shvatim, ali da se mi vratimo na amandmane, pošto ministarka nas je skrenula u ovim predizbornim kombinacijama.Smatram da je krajnje nefer da vlasnik koji je protivan uzimanju kredita ulazi u otplatu tog istog kredita, pogotovo što to može da dovede do velikih zloupotreba. Ako je zakonodavac smatrao da treba da svi donose odluke u toj Skupštini, zašto onda to tako nije napisao? Zašto je to ostavljeno tako da mi budemo u dilemi da li će neko ko nije obavešten na vreme i ko nije učestvovao u tim odlukama vraćati kredit za koji uopšte nije bio saglasan da se uzme.U tom smislu, nevezano od tih predizbornih koalicija sa kojima nas sada zasipa ministarka, smatram da je gospodin Nogo u pravu. Zakonodavac kompletnim ovim zakonom poručuje građanima Srbije – nemojte glumiti više standard koji vam ne pripada.

kao i poslanička grupa Dveri. **Sonja Pavlović** Dobro, vi ste vešti u tome, ali nedovoljno, koleginica je bila tu poštenija od vas i rekla je šta je htela. U redu je. Hvala.

107.Prvo, prethodni govornik nije govorio o tački dnevnog reda, nije govorio o amandmanu više od pola. Kao drugo, ja ne znam šta je ono tamo, koja je to gestikulacija? l' će sutra da odbiju hranu jednog poljoprivrednika samo zato što smatraju da nisam dostojan da uopšte konzumiraju tu hranu koju proizvodim.Dakle, treba da se poštuje i dostojanstvo Narodne skupštine. Ovde je rečeno da smo smanjili plate i penzije, nastupa se kao da se plate i penzije dele i time se narušava dostojanstvo Narodne skupštine, imajući u vidu da se plate i penzije moraju zarađivati. Kod njih se izgleda to delilo. Mislim da je povređen Poslovnik i narušeno dostojanstvo. Da bi probali slatku voćku, da bi jeli ukusnu hranu, morate zasejati pšenicu i morate zasaditi drvo da bi uživali u tome. Prema tome, i penzije i plate se zarađuju, narušeno je dostojanstvo. Ne tražim o tome da se glasa, ali ubuduće malo da se povede računa. Zahvaljujem. Po Poslovniku, narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Najpre da ukažem na povredu člana 103. Gospodin pre mene je iskoristio javljanje po Poslovniku da bi izneo svoje političke stavove i do sada u praksi ste sankcionisali, oduzimali vreme poslaničke grupe, tako da molim da to bude i ubuduće. A sada bih se kasnije javio po amandmanu. Mislim da nije povređen član 103. Gospodin Rističević je bio u temi. Ako želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi

Vi ste na višim spratovima zainteresovani, ali komšije iz prizemlja nisu zainteresovane. Niste se dogovorili, niste napravili dogovor o pravilima vlasnika i na ovaj način vi možete možete da obezbedite dvotrećinsku većinu, da uvedete panoramski lift, podignete recimo kredit od 20 hiljada evra, koliko bi vam trebalo da se napravi taj panoramski lift i da opteretite komšije iz prizemlja, a oni nisu zainteresovani ili im ne treba panoramski lift. Jedna problematična situacija, ali priznaćete vrlo lako moguća.

treba da postoje u pravilima vlasnika možemo da odredimo da bude jednoglasno, da kada treba da glasamo, da odlučujemo o tako važnim stvarima kao što jeste uzimanje kredita, da to bude jednoglasno. Ako se ne naprave pravila vlasnika, kao što vi kažete, onda stanari, odnosno vlasnici stanova pristaju pristaju na član 44. kada govorimo o upravljanju i održavanju zgrade. Ili mislite da to nikako ne treba da bude regulisano i da stalno imamo neki vakum u tom delu koji je vrlo važan.A što se tiče moja četiri sprata, jeste, živim u zgadi od četiri sprata i ne znam kako vi to znate, ali dobro. Po amandmanu, narodni poslanik Srđan Nogo. **Srđan Nogo** Ali zašto polazite od situacije da u zakonu mora da ostane ta formulacija. Mi smo predložili amandman gde tražimo sto posto saglasnosti da bi uzeli kredit, a neka pravila vlasnika dozvole da bude recimo, manja saglasnost. Hajmo da obrnemo situaciju, da oni mogu u pravilima vlasnika kada dogovore manju saglasnost. Mada ne vidim šta je sporno da ostane uve sto posto za raspolaganje i za zaduživanje.Mislim da to ne bi bilo nikako sporno i niti na štetu građana Srbije. Zašto je vama toliko stalo da to ne bude sto posto, osim ako nemate nameru da nametnete preko svog ministarstva i lokalnih samouprava investiciono održavanje, obavezne izolacije u zgradama koje građani neće moći da plate. Slažem se da su potrebne ali ne možemo da ih platimo. Rističević. Izvolite. **Marijan Rističević** Dame i gospodo, sada sam stvarno ostao bez teksta. Kako pravila neke skupštine stanara mogu da budu starije od zakona, aman. Hvala. Reč ima ministar prof. dr Zorana Mihajlović. **Zorana Mihajlović** Stvarno ne znam o čemu vi govorite. Dakle, to što vi govorite, možda zanimljivo zvuči, ali nije tako. U članu, mislim u nekom od 60. daje se mogućnost kako može da se upravo ulaže, odnosno odakle može sve da se finansiraju radovi u zgradi. Niko ovde nikome ne nameće. Uvodi se samo red. Zašto stalno polazite od te neke teorije zavere, mi ćemo sada nekome nešto da nametnemo, pa zar ne mislite da treba konačno da sredimo te naše zgrade, da to zaista liči kao i u svakoj državi na ovom svetu, a ne samo kod nas da bude na ovaj način urađeno.Pri tome, prvi put se zakonom tačno pretpostavlja da je moguće da imate i bespovratnu pomoć, da lokalne samouprave mogu da ulažu, da mogu, naravno imaju mogućnosti da uzmu kredit ako su zainteresovani za tako nešto. Energetska efikasnost koju pominjete. Pa, to je za dobrobit svih nas koji živimo u zgradamo. Da li je tako? Zato što je to mogućnost da smanjimo naše troškove ukoliko budemo učinili nešto da nam zgrade budu efikasne, odnosno energetske efikasne i milion načina ima kako to možemo da finansiramo. Hajde jednom pročitajte, pokušajte da zaboravite da li vas snimaju kamere, da li ćete se pojavljivati ispred građana, nego pogledajte da li je to dobro za građane da napravimo ovakav jedan zakon ili i dalje stojite iza toga da to ne valja. Reč ima narodni poslanik Sonja Pavlović. **Sonja Pavlović** Energetska efikasnost koju vi pominjete, ministarko Mihajlović, je veoma bitna. Međutim, bitna je za sve objekte. Ovde na skupštinskoj zgradi je nama energetski pasoš ove zgrade, to je za najgori nivo objekata, znači za nivo G, za javne objekte. Što Skupština nema dovoljna sredstva da zameni po uslovima Zavoda za zaštitu spomenika prozore na način kako to treba, da ne bi imala gubitke na ovom objektu? Što Vlada Srbije ne stavi spoljašnje klimatske jedinice tako da nisu na fasadi spoljašnjoj? **Veroljub Arsić**

Evo ovako. Hajde da stavimo ovako stvari. Treba da se srede fasade, ali da mislite, gospođo ministarka, da građani Srbije ne zaslužuju da imaju plate kao sav taj normalan svet, identične prihode i da sve ostalo u državi bude sređeno kao taj svet na koji se vi pozivate, a ne – jao. Znači, jao je kada pomenemo prihode građana, a nije jao kada govorimo o obavezama građana. Ne može jedno jao, a drugo nije jao. Ajmo da krenemo od nečega što je dobro za građane. Ja bih podržao sve to i znam da nam to treba, nemamo odakle da finansiramo. Da imamo da finansiramo, pa finansirali bi to na školama, na bolnicama, na zgradama koje su u vlasništvu države, u državnoj svojini, na institucijama države, a ne bismo to nametali građanima, kada država sama to ne može da uradi, kako će građani? Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, moram ponovo da intervenišem.Plate se zarađuju i naše je da uredimo državu da naš narod može pošteno da zaradi i dostojanstveno da živi. Hvala.

upravo ste optužili jednu političku stranku da nekome nešto otima.

Hvala, gospodine predsedavajući.Pravo na repliku, pominjanje stranke. Neko malopre reče da on ili oni ne mogu nešto. Nije loše možda da pogledamo šta to neko ovde konkretno ne može. Ne može onaj koji je ovu repliku izazvao izgleda da se kontroliše, pa je morao pošto-poto da u amandmanskoj raspravi uradi ono što je malopre uradio. Zašto? Da bi delovao interesantno, sam sebi dobro zvučao, da bi nešto kolegi sa druge strane sale dobacio. Da li je to poštovanje Poslovnika? Da li je to dostojno ponašanje u skladu sa onim što treba da predstavlja i Narodna skupština i funkcija narodnog poslanika? Ne bih rekao.Ne može da se kontroliše onaj koji je inače i pokušao danas da se, koliko se ja sećam, nasmeje kolegi Miliji Miletiću, da podsmešljivo govori o izlaganju svog kolege i ne može izgleda, nažalost, da primeti da je kolega Miletić dobar poslanik i da bi mogao da se uči od njega i po pitanju odnosa prema Narodnoj skupštini i po pitanju toga koliko poslaniku treba da bude stalo i do kraja iz kog dolazi i do posla koji obavlja i do materije kojom se mi ovde bavimo.Najlakše je rugati se i pokušavati da budeš prepotentan u sopstvenim očima. Gospodin Miletić nije to zaslužio. Možda ne bih na ovo ni morao da podsećam da ne vidim da neki očigledno nisu u stanju da kontrolišu sami sebe. Pre nego što odu korak dalje od onoga što bi voleli, čak i kad pogledaju sve te video klipove koje snimaju i sami se sebi siti nadive kod kuće, da ih pozovem da se ipak zaustave na vreme. Ako hoćemo da iz ove sale šaljemo onakvu sliku kakvu smatramo da Narodna skupština zaslužuje, prst na čelo, damo i gospodo, i svako za sebe da se zapita. Ako sutra građani ne budu cenili Narodnu skupštinu, ti koji to rade, nikog drugog da ne krive, sami da znaju da su tome doprineli. Hvala lepo.

da se novac ne deli, da se plate zarađuju i da mi treba da uređujemo državu, da naš narod radi pošteno i od tog rada živi dostojanstveno. To je prouzrokovalo

o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Da dobro povedete računa, s obzirom da pripadnici te grupe imaju običaj da krajnje radikalne elemente tipa Pernar, Boško Pernar, Ivan Pernar, ne znam kako se zove, krajnji desničar iz Hrvatske, imaju običaj da uvode krajnje radikalne elemente, da proverite uvek da li sam ja bezbedan i da li nešto može da mi se desi iza leđa, ne daj Bože, zato što se ovde uvode krajnje sumnjivi elementi i da ubuduće nas obaveštavate kad na sednici budu prisutni takvi radikalni elementi. Hvala.

Zahvaljujem.Evo, to nema veze sa radikalima.Podneo sam ovaj amandman kao nastavak prethodnog amandmana. Ja predlažem da se odluka o kreditnom zaduživanju zgrade može doneti isključivo konsenzusom, tj. saglasnošću svih stanara i da to bude overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa.Ja bih hteo da objasnim jednu stvar koja je važna za ovo, da bi građani razumeli zbog čega zahtevam ovo. Dakle, jedno je tekuće održavanje zgrade u kojoj stanari uplaćuju nekom preduzeću koje održava zgradu, interveniše kada dođu do hitnih intervencija, popravlja lift, itd. To je mesečna nadoknada koju plaćaju stanari i koja je obaveza po zakonu.Međutim, uzimanje kredita je druga stvar. Vi morate da odete u banku i da zadužite sve stanare u zgradi. Ako je većina dvotrećinska, to znači da možete da zadužite i neke ljude, da ih opteretite, iako oni, recimo, to ne žele, odnosno iako ne mogu da plaćaju taj kredit. To je pogrešno.Podsetiću pogrešno.Podsetiću vas još jedanput sa primerom Republike Srbije u kojoj živimo. Jedno javno preduzeće napravi dug, država se zaduži da bi otplatila taj dug, svi moramo da ga vraćamo, a ne onaj ko je napravio taj dug. To je pogrešno.Ministarka je rekla – neka oni odluče kako će da donose odluke. Može da bude dvotrećinska, može da bude konsenzus, pa ako dvotrećinska većina to hoće, ona će da odluči da se dvotrećinskom većinom odlučuje o kreditnom zaduživanju. Ta jedna trećina koja to ne želi nema nikakvog načina da to izbegne. Jedini način da se to izbegne je da se prihvati amandman po kome je obavezno da se konsenzusom donose ovakve odluke. Onda svako ima tu odgovornost ličnu da preuzme otplaćivanje kredita, ako to želi. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. **Milija Miletić** Zahvaljujem.Prvo bih se izvinio možda nekim poslanicima pošto ja nemam možda dobar rečnik, govor. Govorim iz duše. iz Svrljiga tako pričamo, ili vrevimo, to možda neko ne razume, ali verujte mi, veliki broj ljudi u Srbiji zna šta želim da kažem i kako kažem.Sada želim da kažem da ne prihvatimo ovaj amandman, baš zbog toga što imamo veliki broj zgrada i stanara, imamo zgrade koje su u veoma lošem stanju i trebaju se popraviti, ali neki od njih ne žele. Jednostavno, ne žele iz inata. Zbog toga moramo dati mogućnost da stanari poprave zgradu, da obezbede sredstava, ali ponovo kažem, imamo mogućnost gde je veliki broj zgrada koje su dobile sredstva od operatera Mobtel, Telenor ili VIP, po 15.000 evra mesečno. Ta sredstva se ne dele na način kako treba.Imamo i slučajnog prolaznika koji mi je rekao – tu i tu ideš, ta i ta zgrada,

ili veći broj stanara tamo živi.Još jednom želim da kažem da sam kao čovek i kao poslanik, Milija Miletić, predsednik Ujedinjene seljačke stranke, imam rečnik kojim govorim, razume me veliki broj građana. Prema tome, izvinjavam se, ako neko nešto ne razume što želim da kažem, ali verujte mi, ljudi, radim korektno, radim pošteno, radim u interesu svih građana sa posebnim akcentom na jugoistočnu Srbiju i posebnim akcentom za selo, za poljoprivredu, za agrar. Ponašam se domaćinski. Možda ne govorim gramatički ispravno, ali verujte mi veliki broj ljudi podržava mene i podržava politiku koju ja vodim. Kao što smo dosta puta ukazivali, član 106. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Kao što je i uvaženi kolega pre mene ukazivao, kada je ukazivao na povredu Poslovnika, znači, član 106, dužni smo da govorimo o amandmanu. Amandman, koliko sam razumeo, govorimo više od pola sata o kreditnom zaduživanju zgrade. Kakve to veze ima sa antenama, sa Šutanovcem, sa slučajnim prolaznikom? Zaista ne znam. Šutanovac je imao tu zgradu i znali su svi i pre i sada. Neće ovaj zakon da nam dokaže da Šutanovac ima zgradu. Znalo se već godinama da je on zidao tu zgradu, ali ljudi dajte da pričamo o kreditnom zaduženju. Ja mislim da nije korektno da kažemo da ljudi neće da plate neće da plate za fasade, već prosto nemaju sredstava, ali hajde da pričamo o amandmanu.

i pre toga je dao čak i izvinjenje da ga možda neki neće razumeti i da mu se zbog toga ne podsmevaju.Druga stvar, za sve ove godine koliko sam narodni poslanik, još nisam video, čuo, doživeo da neko u Skupštini iz druge poslaničke grupe brani nečiji amandman na način kao što vi to radite. Smatram da je to nedostatak političke zrelosti. Da li ćete imati vremena da naučite ili ne, videćemo.Reč

I nemojte da nam inputirate neke stvari. Nikom ovde od nas, većini sigurno, nije smetalo kako kolega Milija govori.

To što on ne govori o amandmanu, to je nešto drugo i na to je skrenuta pažnja, te vas molim da nam ne stavljate reči u usta. Odlično znamo šta smo hteli da kažemo i šta smo čuli. Hvala vam.

Ima mogućnost, ima zgrada, ima stanari koji imaju nekog operatera gde mogu da dobiju sredstva. Ti ljudi ne moraju da uzmu kredit i njima će trebati manje sredstava za kredit. Prema tome, sve ima veze sa kreditiranjem za energetsku efikasnost. Podržavam predlog Vlade, mislim da je dobar član zakona i da ovaj amandman ne treba prihvatiti. Na naziv iznad člana 45. i član 45. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić. **Gordana Čomić** Zahvaljujem.Rubrum je „kvorum“. U tri stava ovaj član kaže da kvorum za održavanje i rad sednice Skupštine čini obična većina.

jer duboko zadire u osnovna prava ljudi.Znači, u prvom stavu govorite o običnoj većini, što ne postoji. U drugom stavu kažete – ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva najranije deset, a najkasnije 30 dana. Onda kaže treći stav – kvorum za održavanje i rad ponovljene sednice čini jedna trećina ukupnog broja glasova članova, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.Ne samo što imate obične većine i obične kvorume, nego imate ponovljenu sednicu. To ne može. Kako da vam kažem, ne može koliko god da objasnite da su vam to rekli ljudi koji imaju problema u zgradama i ostalo. Ovaj zakon ne može iz ovakvih razloga i iz razloga što su pravila vlasnika dozvolili da sve što piše u zakonu oni mogu u pravilima da izmene, a ovde bukvalno sve. Dakle, kada čitate pažljivo zakon, to vidite. Ne stavljam ja džabe briše se. Znam ja zašto to radim. Možete vi da se rugate meni, koliko god hoćete, ali na žalost znam šta radim sa amandmanima briše se. Dakle, ovde imamo običnu sednicu sa običnom većinom i imamo ponovljenu sednicu gde većina nije obična, nego je jedna trećina. Jedna trećina ne može. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, izraz obična većina se sada koristi kao obična većina od ukupnog broja, a u članu 44. je bila obična većina od broja prisutnih. Bez potrebe zbunjujemo sve one koji će koristiti ovaj zakon. Zato predlažemo da se reč obična menja. Zna se od broja prisutnih šta je većina, zna se šta je od ukupnog

normalno bi bilo da kvorum za odlučivanje na sednici bude barem osam, da bude ono što je 50 plus 1, kao što je većina kada se glasa u ovoj Skupštini. Na nekoj ponovljenoj sednici, ako ne dođe, dovoljno je da dođe troje i da može da se odlučuje, a ako imate prostu većinu za odlučivanje, to su tri glasa. Dakle, u zgradi gde ima 15 stanova sa tri glasa za i dva protiv možete odlučiti bilo bilo šta iz nadležnosti skupštine stambene zajednice.Predlažem da se ovaj stav tri izbriše, da nemamo tu mogućnost sa jednom trećinom za kvorum, jer inače sednice treba da se održavaju najmanje dva puta godišnje. Valjda smo ovim, ovako obimnim zakonom uspeli da motivišemo vlasnike stanova da dva puta godišnje dođu na sednicu, a ne da taj kvorum spuštamo na jednu trećinu.

dr Predrag Jelenković i Branimir Jovanović.Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Jasmina Karanac. **Jasmina Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana ministarka, kolege narodni poslanici, ja smatram da je veoma važno što je prihvaćen amandman Socijaldemokratske partije Srbije na član 45. ovog zakona stav 2, koji u osnovnom tekstu glasi: „Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva najranije 10 a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana, sa istim predloženim dnevnim redom“. Naravno, reč je o ponovljenoj sednici.S obzirom na to da je propisano da se nova sednica mora održati u roku od najkasnije 30 dana, mi smo predložili da najraniji rok za ponovno sazivanje sednice umesto 10 dana bude tri dana, jer je ponekad i u kraćem roku moguće okupiti članove stambene jedinice, a pogotovo ako se mora rešavati nešto što je vrlo hitno. Stoga smatram da je veoma važno i korisno što je ovaj amandman postao sastavni deo zakona. Zahvaljujem. član 45. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Dušan Pavlović, zajedno narodni poslanici Momo Čolaković i Miroljub Stanković, zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Goran Ješić, Balša Božović,

Zahvaljujem.Ja sam takođe podneo da se ova odredba o jednotrećinskom kvorumu briše, zbog toga što to zaista snižava legitimnost odluke. Dakle, kada 17% kada 17% stanara, vlasnika stambenih jedinica može da donese nekakvu odluku koja obavezuje ogromnu većinu drugih ljudi, legitimnost te odluke je zaista sporna.Pogledajte kako je Vlada obrazložila odbijanje ovog amandmana: „Amandman se ne prihvata jer u konkretnom slučaju se ne radi o utvrđenju kvoruma za redovnu nego za ponovljenu sednicu“. Kakve veze ima što je ponovljena, valjda je svaka sednica sednica. A onda kaže malo kasnije: „Kada se ne bi utvrdio ovaj veoma nizak kvorum, ne bi se donosila nikakva odluka“. Znate, ako je to razlog da se utvrdi ovako nizak kvorum, hajde da onda, recimo, utvrdimo 5% kvoruma. Onda će sigurno da se donese bilo koja odluka.Ova koja odluka.Ova odredba se ionako ne primenjuje na one članove zakona gde je potrebna, recimo, dvotrećinska većina, kao što je izbor upravnika, Dakle, bilo bi dobro da se obriše zbog toga što smanjuje legitimnost odluka, a takođe unosi konfuziju u odlučivanje. Dovešće se upravo do onoga što su mnogi ovde pominjali. Ako 17% vlasnika stambenih jedinica donese nekakvu odluku koja obavezuje ostatak stanara i vlasnika stambenih jedinica, ljudi će početi da se bune,

a vi sada ovim stavom 3, čije brisanje mi predlažemo, predviđate i omogućavate da još manji broj stanara donese odluke koje će se posle odnositi na sve stanare.U onoj zgradi o kojoj je govorio kolega Konstantinović, koja ima 15 stanova, ako još oduzmemo one za koje vi tvrdite da su nedostupni pa ni ne ulaze u kvorum, u teoriji bi četiri stanara, recimo da ima troje za koje upravnik ili profesionalni upravnik tvrdi da su nedostupni, mada nema nikakvog dokaza da ih je uopšte i pozivao na bilo kakvu sednicu skupštine stanara, dakle, četiri stanara u zgradi od 20 stanova može da čini kvorum i da donosi odluke koje će posle da se odnose na sve one druge stanare koji u donošenju tih odluka nisu učestvovali. nisu učestvovali. Zaista ćete dovesti do toga da nijedan upravnik zgrade neće to hteti da radi volonterski i da će svi upravnici zgrade biti profesionalni upravnici i da će njih morati da plaćaju građani Republike Srbije koji će time finansirati ovaj loš zakon koji je pravljen da biste vi mogli da kažete da uvodite red, a zapravo unosite nered.Dakle, ponoviću. U zgradi od 15 stanova, u teoriji četiri stana mogu da odluče o tome šta će se dešavati sa zgradom i te odluke će obavezivati sve druge stanare koji žive u tim zgradama. Ja ne znam koji je vama argument da ne prihvatite ovaj amandman i ne znam na koji način ovo branite, ali, voleli bismo da čujemo, jer ovaj argument zaista nije argument. Nemojte da zamerite, ali to nije nikakav argument.

je rubrum. I u članu 46. u prvih tri, četiri stava govorite šta sve mora da sadrži zapisnik, ko mora da potpiše zapisnik, dakle, upravnik koji je zadužen da potpisuje i da vodi zapisnik ili da nađe zapisničara i sva lica koja su prisustvovala sednici i učestvovala u njenom radu moraju da potpišu zapisnik.Lice koje je učestvovalo ali ima primedbe na zapisnik ili odbije, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku, uz navođenje razloga za to odbijanje, s tim da lice koje ima primedbu može tu primedbu i samo uneti u zapisnik. koliko hoćete stavova o tome kako izgleda zapisnik.I onda ide poslednji stav koji glasi: „Nepostupanje, u skladu sa odredbama ovog člana, nema uticaja na punovažnost odluka na sednici skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način mogu utvrditi“. Pa zašto propisujete? četiri, pet stavova kako se radi zapisnik, ko mora da potpiše, ko unosi primedbu, ko sme, ko ne sme, itd, a onda date poslednji stav koji kaže – ako se ništa od toga ne desi, to ne utiče na punovažnost odluka. Ne da ga treba brisati, nego ga treba zaboraviti brisanjem.Ta vrsta normativnog optimizma će napraviti pravila koja su neprimenjiva. I svaki upravnik zgrade koji dobije ovaj ovaj član o zapisniku, kazaće isto što bi i svako drugi kazao – pa, ne moram ja, meni to nema veze šta piše u zapisniku, nema uticaja na punovažnost odluka. Nemojte da se prepuštate normativnom optimizmu, ne može od toga da bude nikakve koristi. Mora da bude merenja, mora da bude znanja i mora da bude razgovora o tome kako to izgleda u praksi. član 46. amandman je podnela narodni poslanik LJupka Mihajlovska.Da li neko želi reč? (Ne)Na naziv iznad člana 47. i član 47. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? član 47. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč?Izvolite. **Dušan Pavlović** Zahvaljujem.Poštovani građani Srbije, ja sam ovde predložio da se malo drugačije utvrdi odgovornost za štetu od za štetu od neodržavanja zgrade koja proistekne prema trećim licima. Dakle, ovde se utvrđuje odgovornost stambene zajednice. Ja sam predložio da se to promeni i da ukoliko postoji slučaj u kome stambena zajednica ima sklopljen ugovor sa preduzećem koje održava zgradu, a ono ipak ne održava zgradu onako kako treba, iz čega proistekne nekakva šteta, da onda za to bude odgovorno to preduzeće, ne stanari, ne vlasnici stambenih zajednica.Daću vam primer zbog čega mislim da je to bolje rešenje. Pogledajte u Beogradu, to je primer gde ja živim, imate Gradsko-stambeno koje je poznato po tome da ne vodi dovoljno računa o mnogim zgradama koje održava. Znači, pretpostavite da sam, recimo, došao u neku zgradu koju održava Gradsko-stambeno i da ta zgrada ima potpisan ugovor sa Gradsko-stambenim koji održava stambenu zajednicu, da sam ušao u lift, lift je, recimo, propao, zbog toga što nije redovno održavan i nastala je šteta. Da li su sada stanari krivi za to što je nastala šteta ili je krivo preduzeće koje nesavesno i neodgovorno održava lift, a plaćeno je od strane stanara da to radi? Ovo je inače veoma rasprostranjen primer u svim velikim gradovima. Sva ta komunalna preduzeća koja treba da održavaju stambene jedinice to rade jako loše. Zbog toga su zgrade zapuštene. Ne zbog toga što su stanari nesavesni, ne zbog toga što stanari ne žele da održavaju zgrade, nego zbog toga što oni plaćaju redovno taj novac, a zauzvrat od komunalnih preduzeća koje održavaju zgrade ne dobijaju odgovarajuću uslugu. Ta preduzeća moraju da budu odgovorna za problem. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na naziv iznad člana 48. i član 48. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? Ne.Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.Da li neko želi reč? Ne.Na

ministarka hajte da koncept jedan uradimo do kraja.Vi pomenete da postoji ugovor o osiguranju i kažete stambena zgrada može da zaključi ugovor o osiguranju. Pa, može da zaključi, nismo morali ni da pišemo u zakonu da može da zaključi, ona može, pa može ako hoće. Pravno je lice, stambena zgrada ima svoj PIB, ima svoj matični broj, naravno da može.Ja sam predložio ovim amandmanom da mora da zaključi ugovor o osiguranju, u slučaju da nastane šteta, a šteta znači da neko pogine. Padne crep, padne fasada, padne cigla nekom na glavu i taj čovek pogine, neko mora da plati tu štetu. Taj neko Taj neko su vlasnici stanova, ti ljudi možda para nemaju i zato bi bilo dobro da imaju osiguranje, pa da tu štetu isplati osiguranje, a ne opet da se vode postupci dugo godina. Dakle, mislim da bi ovaj amandman mogli da usvojite.Vi ste u obrazloženju rekli, ne možemo da usvojimo zato što neko mišljenje NBS kaže da ne može. Pa, ako mišljenje NBS kaže da ne može, onda kako može da stoji član 48. koji ste vi predložili i kažete može zgrada da zaključi. Pa, da li može to da ne može biti obavezno, to nije tačno, mi to mišljenje NBS nismo dobili. Ja, kao advokat imam obavezno osiguranje i plaćam obavezno osiguranje za moju delatnost. Pa, ne znam zašto može da se nametne advokatima da plaćaju i drugim ljudima, a ne može stambenoj zgradi da se nametne da mora da plaća obavezno osiguranje?Verujte da bi bili mnogo sigurniji svi, i vlasnici stanova i prolaznici kojima se pričinjava šteta, da utvrdimo obavezno osiguranje. naziv iznad člana 49. i član 49. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.Da li neko želi reč? Ne.Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? Ne.Na

i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.Da li neko želi reč? Da.Reč ima narodni poslanik Marija Janjušević. Zahvaljujem.Dakle, stav koji se odnosi na skupštinu stambene zajednice, ukoliko ona ne izabere novog upravnika u roku od 30 dana, od dana kada je stambena zajednica ostala bez upravnika, iz bilo kog razloga, svaki vlasnik posebnog dela ima pravo da zahteva pokretanje postupka pred nadležnim organom jedinice lokalne samouprave, za imenovanje profesionalnog upravnika.Predložili upravnika.Predložili smo brisanje ovog dela. Predloženim amandmanom, zapravo predloženom izmenom uklanjamo pravnu normu predlagača zakona i to iz razloga što postavljanje profesionalnog upravnika, od strane jedinice lokalne samouprave, pored toga što bi dovelo do mešanja unutrašnjeg odnosa vlasnika i posebnih delova objekata u okviru stambene zajednice, takođe predstavlja birokratizaciju i nametanje finansijskih obaveza vlasnicima posebnih delova objekata.Hoćete da ponovim?Mislim nove i nove obaveze finansijske, kako za vlasnike posebnih delova, tako i za same građane. Hvala.

profesionalnih upravnika.Mi smatramo da sama činjenica da će neko biti plaćen za isti posao za koji vi očekujete od dosadašnjih predsednika skupština stanara, budućih upravnika da rade besplatno, dovesti do toga da niko od predsednika skupštine stanara neće želeti da se prihvati posla upravnika, sa svim ovim obavezama, sa svim ovim kaznama i svim ovim novim nametima koje imaju. Rezultat toga će biti da će sve zgrade ili mahom sve zgrade, pretpostavljam da će biti izuzetak, ne mogu da kažem sve, ali velika većina zgrada, čak i one koje su do sada imale predsednike skupštine stanara će biti primorana da angažuje profesionalne upravnike koje će plaćati upravo ti stanari.Rekla sam vam zbog čega smatram i zbog čega verujemo da će to biti članovi SNS, tako su prošla sva nova zanimanja, svi konkursi koji su do sada bili, na njih su primani samo članovi

u javna preduzeća, na ugovore po delu, kao notare, kao izvršitelje itd.Tako da, vi ćete nametnuti obavezu građanima Republike Srbije da plaćaju aktiviste SNS zato što su obaveze upravnika takve da niko neće hteti taj posao da radi besplatno dok postoji mogućnost da bude plaćen za to.To će biti rezultat zakona. Možda namera vama nije takva, ali rezultat će biti da će sve zgrade imati profesionalnog upravnika.

profesionalni upravnici biti članovi SNS. Ja vas upravo pitam da mi kažete gde gledate, kako to znate, pomozite mi da znam i ja. Volela bih da znam način kako vi dolazite do tih saznanja i kako znate da niko neće hteti da radi taj posao. Dajte, prosvetlite nas sve, objasnite nam. Svaki put vas to pitam i nikako da dobijem odgovor od vas, bilo bi možda onda mnogo jednostavnije neke stvari raditi, kada bismo znali sve to šta će nam se desiti, kako vi kažete.Zakon je vrlo jasan. Zakon je zaista do detalja propisao šta sve treba da se uradi, koji su kriterijumi i zašto imamo i upravnika i profesionalnog upravnika, odnosno prinudnog ukoliko u roku od mesec dana ne izaberemo svog upravnika zgrade. Zakon ne poznaje

gledam u skupštine opština gde su mahom svi odbornici SNS zaposleni u javnim preduzećima. Ako vam trebaju imena, mogu vam dati imena, recimo za grad iz koga dolazim, 90% odbornika je nakon izbora za odbornika zaposleno u javnim preduzećima.Gledam u sve one ugovore o delu, usluge po ugovoru koji su se našli u budžetu Republike Srbije,

što vama nije jasno, verujte da ste jedina osoba u Srbiji kojoj nije jasno da se preko SNS danas dolazi do posla i žalosno je što moram da vam objašnjavam deseti put da je to tako.Ako vi to ne znate, ne znam gde vi živite gospođo Mihajlović.

Ne mogu više da vam objašnjavam, imena nema potrebe da vam dostavljam, dostaviće vam ovi vaši upravitelji, verujem, sve podatke o svim građanima, pa između ostalog i to.

se.Ja sve vreme ne želim da se vraćam na period, neću, trudim se maksimalno da pričam isključivo o zakonu i da govorim o tome šta će se raditi i na koji način. Da li zaista mislite da je umesno da vi iz DS nama pričate kako se dolazi do posla? Konkretno, čak i vi. Jeste li na nekom konkursu možda dobili posao kod Pajtića? Ne razumem, šta? nemojte da nam govorite, zato što ni jedan jedini, da se izrazim bolje, gotovo ni jedan jedini član DS nije izabran nigde na konkursu u vaše vreme. Nemojte da mi govorite, zato što u to vaše vreme, da ga tako nazovemo, nije postojao ni zakon koji to reguliše.Znači, sve vreme pokušavam da vam ne objašnjavam kako ste davali poslove. E, mi nismo takvi. Ja razumem da vi polazite od te iste mantre da to sigurno radi i SNS, ali to nije ali to nije tako i to je proverljivo. Dakle, možete da pogledate u ministarstvima, možete da pogledate po tim ugovorima, kako vi kažete, po uslugama po ugovorima, odnosno ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Pa, pogledajte, to su javno dostupni podaci. Evo, ja ću da vam dam sve ugovore iz ministarstva koje ja vodim.Dakle, vodim.Dakle, ljudi se primaju po tome kako znaju da rade svoj posao, a ne da li su član ove ili one političke partije. Razumem da imate taj trag iz prošlosti, ali hajde malo pokušajte da razmišljate da nisu svi baš kao što ste vi. vi. Razlikuju se neke stvari. Zato vas stalno pitam, koju kuglu gledate? Ja gledam ono što se zove budućnost.I još jedna stvar, kada bi vas čovek slušao sve ovo vreme, on bi pomislio da građani Srbije i da SNS nije dobila preko 50% glasova na izborima, ljudi bi pomislili da ovde nema ni 10% u SNS glasova građana Srbije. Pa, da vas izvestim još jednom, nije tako i to što govorite zaista se ne slaže sa onim što jeste realno stanje. Imate svoju percepciju, u redu, vaša stvar, ali to nije realnost.

Članica Ustavnog suda, eto to gledamo, izabrana. Zaista može i dobro je da o tome razgovaramo,

sudija.)Narodni poslanik nastavlja da dobacuje, ne može da izdrži istinu. Znam da je teško realnost i činjenice podneti, to je dosta teško. Ne mora predsedavajući ni da zavede red na sednici, jer ja znam kada neko tako reaguje dobacivanjem i kršenjem Poslovnika, da sam ovde rekla istinu.Sudija Ustavnog suda, pa onda javna preduzeća, pa onda gde god hoćete, i to je ono što se zove realnost ujeda. Svaka vrsta poricanja da ta realnost postoji neće doneti dobra, ko god bio na vlasti i ko god bio u opoziciji. Činjenica da imamo pred sobom ljude koje znamo u svojim lokalnim sredinama i koje znamo gde su zaposleni, ne može da se izbriše poricanjem te realnosti.Zašto je to zajednička šteta? Zato što je jednim delom ponavljanje grešaka, a drugim delom je sprečavanje da zaista dođemo dijalogom do razvoja Srbije, jer partijski kadrovi neće dovesti do razvoja.Narodni do razvoja.Narodni poslanici i dalje dobacuju i ja sam zadovoljna zbog toga. Ja ću ovde uvek govoriti istinu i razumem koliko vas potresa istina,

Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandra Jerkov. pre nekoliko dana smo u Skupštini Srbije Ustavni sud izabrali ženu koja je bila na odborničkoj listi SNS na Vračaru, kao i mnoge druge koji su povezani sa SNS. Cela Srbija, gospođo Mihajlović, se smejala prošle godine potpredsednici vašeg odbora u Kraljevu, koja je na konferenciji za novinare rekla da je dobila posao u Elektro Kraljevu, ili ne znam kako se zove firma tamošnja za distribuciju električne energije, sada ćete mi pitati da li sam ja dobila posao preko stranke, da, dobila sam posao preko stranke. Mene je čudilo da vi to niste videli, s obzirom na to da su svi to videli, a možda je to bilo i u vreme kada ste vi bili resorna ministarka. Ali, nisu to pojedinačni slučajevi.Ja prosto ne mogu da verujem da vi nas ovde ubeđujete da se danas u Srbiji ne dolazi do posla preko članstva u Srpskoj naprednoj stranci, kada svi građani Republike Srbije znaju da nije tako.To što je rađeno 2012. godine, rađeno je i mi smo političku cenu za to platili na izborima. Recite vi meni šta vi radite 2015. i 2016. godine, a ne šta je neko drugi radio 2012. godine? I recite mi zbog čega smatrate da samo ovi ljudi neće doći do pozicije na kojoj će biti, samo ovi profesionalni upravnici, preko stranke, kada su svi drugi u prethodne dve godine došli do svake pozicije za koju su se kandidovali isključivo preko Srpske napredne stranke?Učinilo mi se na momenat da ste me pitali da li sam posao narodnog poslanika dobila na konkursu ili ne znam na šta ste mislili? Prethodni posao na kom sam bila sam dobila na konkursu, radila sam u Skupštini Vojvodine, ne u Vladi Vojvodine, a pozicija na kojoj sam bila u pokrajinskoj Vladi je

Hvala gospodine predsedavajući, i ovo će biti kratko, jer opet nema potrebe da bude drugačije.Stvarno je interesantno, ne znam kako bih drugačije to nazvao, ovu priču koju smo čuli sada o kandidatima i izabranim sudijama Ustavnog suda Srbije. Stvarno interesantno, ako ni zbog čega drugog, onda zato što, pričali smo o tome da postoje određeni uslovi da čovek to postane. Razgovarali smo i o konkretnim kandidatima i pominjali smo o kome je tačno reč i kakve su kvalifikacije, stručne kvalifikacije tih ljudi. I na naše podsećanje da se to malo pogleda, da pročita onaj ko nije, kao odgovor smo dobili ili muk ili ponovljene recitacije koje su neki ovde servirali, mada je bilo ovde i nekih koji su bili dovoljno mudri da povuku ručnu pa da stanu, i da tamo, kada im se ukaže, pogledajte malo o kakvim je rezultatima reč i o kakvim je ljudima reč, da se ipak povuku, shvatajući da mogu samo sebi da naude u političkom smislu i da deluju neozbiljno, ako nastavljaju da kritikuju ljude koji su više nego kvalifikovani za ono za šta su bili predloženi.Uopšte nije bitno da li je neko nekome politički blizak ili nije. Gledajte ono što zahtev zahteva, gledajte ono što struka zahteva. I ni po čemu drugom nemojte suditi. Pa, neka bude neko hrabar da kaže da nisu to bili dovoljno kvalitetni ljudi.Još jednom, najmanje čudno da mi čujemo komentare na temu bilo kakvog stranačkog zapošljavanja upućene na teret nama, koji smo upravo i doneli mere kojima se zabranjuje zapošljavanje u javnom sektoru. U najmanju ruku čudno, od strane onih koji takve mere nisu donosili, a znamo i kako su se ponašali i prema državi i prema sopstvenim članovima. I kad kažu da su za to što su radili, a čega se dobro sećamo, platili 2012. godine, jesu. Ali, i 2014. i 2016. godine. I toliko su dobro radili da će nastaviti da plaćaju za to, bez ikakve sumnje. Hvala vam.

član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.Da li neko želi reč? član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. **Nenad Konstantinović** Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarka, ja sam predložio amandmanom da se JMBG odnosno matični broj vlasnika stana ne uzima u evidenciju koju vodi upravnik. Šta će upravniku zgrade, profesionalnom upravniku, prinudnom upravniku, koji god da bude, šta će njemu moj ili vaš matični broj?U obrazloženju, kad odbijate ovaj amandman, vi kažete – radi lakšeg komuniciranja i radi lakšeg upravljanja zgradom. Ništa neće lakše da bude ako upravnik ima vaš matični broj, a ne treba mu ni za šta. Mogli ste propisati i da traži koja ste krvna grupa.Mi predlažemo amandmanom da se da adresa prebivalištva, ako neko ne živi tu da možete da ga kontaktirate, broj telefona, e-mail adresa, a ne matični broj. Takođe, kažete da je to usklađeno sa zakonom koji se bavi zaštićenim podacima i da je poverenik za podatke o ličnosti dao saglasnost na ovaj zakon. To prosto nema nikakve veze.Taj zakon se ovim ne bavi. Ovo je matični zakon i mi ovde, ovim zakonom propisujemo šta od podataka je potrebno za evidenciju, a šta od podataka nije potrebno za evidenciju. Smatram da će matični broj biti zloupotrebljen i to baš od ovih prinudnih upravnika za koje postoji sumnja da će biti svi članovi SNS, jer njih postavljaju oni koji vode lokalne samouprave, a licenciraju se u ustanovi koju vodi SNS.Prema tome, ovi matični brojevi će biti zloupotrebljeni za pravljenje biračkih spiskova paralelnih, za utvrđivanje sigurnih glasova i da bi ti upravnici znali ko na kom biračkom mestu glasa i da bi mogla da se pravi manipulacija za izbore. To je jedini razlog zašto je potreban JMBG. Inače, nema razloga za ovim. Hvala. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Samo rečenica komentara na ovo poslednje što smo čuli, eventualne strašne manipulacije za izbore. Mislim da je ovo izgovor da dat samom sebi unapred, zašto će neko na tim izborima da prođe kako će već da prođe. Hvala vam.

Mi smo predložili naime da se tim postojećim pravima i obavezama doda još jedna nova obaveza, a to je da bi upravnik trebalo da se stara o tome da se posebni zajednički i samostalni delovi zgrade koriste u skladu sa svojom namenom.U obrazloženju našeg amandmana, mi smo i naveli da je zapravo česta pojava da se u zgradama zajedničke prostorije koriste nenamenski, da se npr. sušionice koriste kao magacini za višak starih stvari, što remeti vlasnike kojima je sušionica potrebna za sušenje veša jer nemaju terase, na primer.Osim toga, čuli smo i za primere da se stanovi koriste kao hosteli bez dozvole. U obrazloženju kojim je amandman odbijen, navedeno je da je amandman pravno tehnički neprecizan. Ja bih samo ovom prilikom želela još jednom da apelujem da zajednički nađemo način da usvojimo ipak ovaj amandman, jer suština i cilj amandmana je nedvosmislen i nesporan, tako da bi bilo dobro da nađemo način i da otklonimo tu pravno-tehničku nepreciznost ukoliko postoji, iako je amandman rađen u skladu sa jedinstvenom metodologijom u izradi propisa. Hvala.

u kojoj treba, da li tu živi porodica, fizičko lice ili tako nešto. To je zaista, bar onako kako smo mi dobili amandman. Ako vi imate neki drugi predlog i želite to bolje da objasnite, onda ajde da čujemo.

stara se o tome da se posebni zajednički i samostalni delovi zgrade koriste u skladu sa svojom namenom.“. Dakle, reč je ovde, akcenat je na zajedničkim prostorijama. Hvala. Zahvaljujem.Na član 50. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Čabraja i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč?Reč

ja sam podnela amandman kojim se briše tačka 6. u kojoj kaže da upravnik uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima koja su zajednički i posebni delovi izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu, da fizičko lice, ime, prezime, JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa, sedišta i matični broj.Ovaj stav, odnosno tačka 6. je u direktnoj suprotnosti sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a time i direktno krši Ustav, jer Ustav u članu 42. kaže da je zajamčena zaštita podataka o ličnosti i da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.Kako god mi ovde raspravljali šta će nekome, i ja se slažem, šta će nekome JMBG, svi znamo da je to sporna informacija, da ne treba svako da je ima, zbog toga je i zaštićena na ovaj način kako je zaštićen, pri tome sad uopšte ne želim da ulazim trenutno, polemika koja se vodi oko toga ko će uzimati taj broj i zašta će ga koristiti i tako dalje. Vi ovde opet kršite Ustav. Dakle, ne možemo manipulisati ovakvim podacima osim ako je to direktno u skladu sa zakonom i sa Ustavom. Hvala Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. **Aleksandra Jerkov** Zahvaljujem.Zbog ovog člana, zbog ove tačke zapravo, mi mislimo da vi pravite jedan čvorovićevski zakon i zbog toga sumnjamo da, kada vi kažete da smo paranoični i da imamo teorije zavere ili ne znam šta, evo zbog čega. Molim vas, kakvu evidenciju o vlasnicima stanova i podstanarima taj upravnik vodi? Šta u toj evidenciji piše kakve on podatke sakuplja? Šta će njemu jedinstveni matični broj građana bilo da su u pitanju stanari ili podstanari? Šta on sa tom evidencijom radi? Kome je prosleđuje? Koje podatke ta evidencija sadrži? Da li to znači, da evo, recimo taj vlasnik stana, ako mu nije prijavio podstanara i nije mu dao ugovor i nije ga obavestio o tome,

i da li ste vi svesni da će upravnici zgrada potencijalni upravnici, profesionalni upravnici zgrada zbog ove tačke, zbog obaveze da vode nekakvu evidenciju o stanarima i podstanarima, biti primorani da uhode stanare, da prate ko im dolazi u stan, koliko puta nedeljno spava u stanu, sa kim se druže, šta rade, još sve to imati jedinstveni matični broj građana i stana i potencijalnih podstanara ukoliko taj sumnja da neko ima podstanare, a nije mu prijavio u skladu sa obavezama koje je imao u prethodnih članovima.Zbog toga

izgleda.Postoje određene procedure kada se uopšte zakon predlaže na Vladi. Postoji procedura od javnih rasprava, dakle, prvo radne grupe, koja je sastavljena ne samo od članova ministarstva, nego i od ljudi sa raznih fakulteta, civilnog sektora itd, pa se priprema zakon, pa se ide na javne rasprave, pa se nakon javnih rasprava i mnogih komentara koje se u javnim raspravama dobijaju, koji su jako dobri i kvalitetni, to stavlja unutar zakona, pa treba da dođemo na sednicu Vlade. Da bi došli uopšte na sednicu Vlade, zakon mora da dobije mišljenje mnogih ministarstava.U ovom slučaju, zbog važnosti zakona, ovaj zakon je dobio mišljenje 27 institucije najvažnijih u ovoj zemlji. Znači, one sve verovatno nemaju pojma po vama i po vama verovatno i Poverenik takođe nema pojma, zbog toga što ovo što sada vi govorite, dakle, ovaj zakon, Nacrt ovog zakona je prihvaćen i od Poverenika. Neverovatna je ta selektivnost u vašem razmišljanju. Kad vam ne odgovara nešto, u tom slučaju onda koristite Poverenika. Kad vam nešto odgovara da diskutujete, onda to mišljenje više nije važno. Nekako ipak moramo da poštujemo ono što se zove procedura, zakon, koji je, ponavljam još jednom, nema kugle, nema ničega, sve je jasno napisano.Profesionalni upravni ili upravnik treba da zna ko živi u stanu kao što svi mi kao stanari treba da znamo ko su komšije samo zbog jedne stvari, zbog upravljanja, dakle, zbog toga da ti ljudi budu u skupštini i zbog održavanja zgrade. Vi možete da puštate filmove kakve god hoćete, ja još jednom govorim, vratimo se u okvire zakona. Zakon je vrlo jasan.